Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Zdenko Mičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Mičić, Zdenko** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo zastupnici. Predloženim zakonom uvodi se na isti način plaćanje boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor državljana Republike Hrvatske i državljana država članica Europske unije i europskog ekonomskog prostora. To znači da će pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i europskog ekonomskog prostora ako drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom državljanima tih država biti omogućeno plaćanje boravišne pristojbe pod istim uvjetima kao i za hrvatske državljane, tj. ili u godišnjem paušalnom iznosu ili po noćenju u kojem slučaju se boravišna pristojba umanjuje za 70%. Također Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka je ocijenilo opravdanim prijedloge da se unutar pojedinih razreda turističkih mjesta odrede zone kako bi se na taj način dala mogućnost samim lokalnim zajednicama da procijene da li je na njihovom području potrebno zonirati turističko mjesto. Odluku o tome donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na prijedlog turističke zajednice, a ograničenja pri donošenju navedene odluke odnose se na prvo raspon koeficijenta. Naime iznos koeficijenta u najnižoj zoni unutar razreda turističkog mjesta ne može biti niži od koeficijenta utvrđenog za prvi sljedeći niži razred turističkog mjesta. mogu se odrediti najviše tri zone unutar jednog razreda turističkog mjesta. I tri, u D razred turističkog mjesta ne mogu se odrediti zone. Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave odluku o određivanju zona, odnosno visini koeficijenata dostavljaju nadležnoj poreznoj upravi, Državnom inspektoratu i ministarstvu nadležnom za turizam. Predloženim izmjenama će se osigurati učinkovitija naplata i uplata boravišne pristojbe od vlasnika kuća i stanova za odmor stranih državljana, bolje praćenje turističkog prometa, omogućit će se brži i jednostavniji inspekciji nadzor te usklađivanje našeg zakonodavstva sa propisima Europske unije što u konkretnom slučaju znači načelo zabrane diskriminacije.

Hvala. razmotrio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 16. svibnja 2007. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese u hitnom postupku. Uvodno izlaganje o razlozima zbog kojih se predlažu izmjene i dopune Zakona o boravišnoj pristojbi u hitnome postupku uz obrazloženje novih rješenja i pravnih instituta podnio je u ime predlagatelja gospodin Robert Pende, pomoćnik ministra u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka. U općoj raspravi o potrebi donošenja predložena zakona izraženo je jedinstveno stajalište da isti treba što hitnije donijeti jer su predloženo rješenja, posebice ona koja se odnose na zoniranje turističkih mjesta uvažavajući kriterije aktivnosti položaja pojedinih cjelina u tom mjestu, blizina plaže, dostupnost, prometna povezanost i sl. svrsishodno opravdana. U vrlo sadržajnoj raspravi o tekstu predloženoga zakona istaknuto je niz prijedloga i inicijativa zbog učinkovitije naplate boravišne pristojbe. Naročito u području nautičkog turizma i to kada se radi o boravku brodova u prirodnim uvalama u kojima nisu organizirani vezovi niti drugi sadržaji za potrebe nautičara. U raspravi je posebno istaknuto da je nužno što prije donijeti Strategiju razvoja nautičkog turizma kojom bi se odredio prihvat i potencijal hrvatskoga priobalja. Ili koliko turističkih brodova različitih veličina to priobalje uopće može prihvatiti na sidrenje. To sve zbog očuvanja vrijednog pomorskog dobra i sprječavanja onečišćenja. Gospodin Zdenko Antešić, član Odbora iznio je sumnju u pogledu mogućnosti provedbe iz stavka 3. članka 1. predloženoga zakona kada se radi o pružanju usluga u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet. Nakon provedene rasprave Odbor za turizam donio je zaključak kojim predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi. Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Otvaram raspravu. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, pomoćniče. Upravo je ovim kratkim izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi napravljen jedan bitni korak upravo u razvoju decentralizacije i to na način što se je doista napravilo jedan veliki korak u pogledu da se daje mogućnost lokalnim zajednicama da procijene da li je na njihovom području potrebno zonirati turističko mjesto i ako jest o tome odluku odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na prijedlog turističke zajednice što jača i povećava odgovornost upravo i turističke zajednice, ali i predstavničkog tijela za vlastiti razvoj i za vlastito prikupljanje financijskih sredstava jer kao što je poznato 19,5% zadržavaju za sebe od ukupno prikupljenih sredstava i baš za određenu namjenu koja je određena zakonom koriste se za uređivanje naselja u funkciji turizma, za poboljšanje uvjeta boravka turizma u turističkom mjestu te za promicanje turizma na području općine ili grada. Taj veliki korak naravno da ima određena i ograničenja jer se ograničenja odnose prilikom donošenja odluke na raspon koeficijenta koji se ne može odrediti u najnižoj zoni unutar razvoja turističkog mjesta, ne može biti niži od koeficijenta utvrđenog za prvi sljedeći niži razred turističkog mjesta te se mogu odrediti najviše tri zone unutar jednog razreda turističkog mjesta. Brojne i opravdane primjedbe iznajmljivača tzv. odnosili su se da li se njihov objekt nalazi blizu rive, daleko od rive, da li je potrebno od tog objekta sjesti u auto za pojesti sladoled i popiti sok na rivu, da li se taj objekt nalazi ispod i iznad ceste, da li je to u zaleđu grada kao što se to ovdje ističe u uvodnoj besjedi ili se on nalazi na samoj rivi. Naravno takav korak ohrabruje upravo ovaj pristup jer zakonodavac i predlagatelj zakona ima sve više sluha za ono što se događa upravo u ovoj jednoj živoj gospodarskoj, odnosno turističkoj djelatnosti. Naravno da ohrabruje i činjenica da želimo postići jedno nediskriminatorsko zakonodavstvo i to u odnosu na državljane Europske unije, odnosno europskog ekonomskog prostora. Predloženim ovdje izmjenama zakona predlaže se isti način plaćanja boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor državljana Republike Hrvatske i državljana država članica Europske unije europskog ekonomskog prostora. Dosad se na terenu i u praksi doživljavalo da ti strani vlasnici izbjegavaju na različite načine plaćanja boravišne pristojbe i zato je doista bilo opravdano da oni plaćaju boravišnu pristojbu na jedan drugačiji način nego domaći građani u paušalnom iznosu ili kao što je domaći građanin plaćao kada se boravišna pristojba umanjuje za 70%. Naravno da se u cijelosti na ovaj način želi poboljšati i učiniti učinkovitija naplata i uplata boravišne pristojbe od vlasnika kuća i stanova za odmor, stranih državljana, bolje praćenje turističkog promet, ali se i ovdje spominje ono što bi posredno trebalo dovesti u svezu i sa donošenjem prostornih planova općina i gradova kad se govori o naplati o naplati u smještajnim objektima u lukama nautičkog turizma i poglavito se precizno određuje što su to smještajni objekt u smislu ovog Zakona. Naravno da ovdje treba doći kraju i onim vezovima koji iskorištavaju pitome uvale, a gdje nije dopušteno sidrenje. Vrlo jasno se treba dati odgovor županijskim prostornim planovima, a sukladno njima i donesenim općinskim i gradskim prostornim planovima određene su točno mjesta gdje se može sidriti takve brodove, gdje mogu noćiti i gdje se to može naplatiti. Vrlo jasno treba reći da tu treba pojačati odgovornosti općina i gradova koji trebaju imati svoje komunalne inspektore i oni koji su na takvim mjestima, u takvim valama bacili sidro i željeli prenoćiti, a ne platiti boravišnu pristojbu da ih se na jedan pristojan način udalji i uputi u luku nautičkog turizma ili u luku koja je otvorena za javni promet kako bi se točno moglo odrediti i naplatiti ne samo boravišna pristojba, nego odvoj smeća, električna energija, voda i zato treba još istaknuti veću odgovornost općina i gradova u ovom pogledu. Naravno ovdje je još donesen jedan vrlo precizan prostor što je to kampiranje izvan kampa kad se događaju razne manifestacije, priredbe na otvorenom. Vrlo jasno treba reći da vrijeme i mjesto gdje se može kampirati za trajanje takvih manifestacija lokalna samouprava treba vrlo precizno i jasno odrediti ne može stalno biti razlog za ne naplaćivanje takvih odnosa, nonšalantni odnos ja bih rekao brojnih lokalnih samouprava i javnih ustanova koji upravljaju određenim područjem. Ali opet bi inicijativa trebala krenuti od turističkih mjesta koji znaju najbolje na koja mjesta i na kakav način se mogu kampirati i naplatiti kampiranje sudionicima manifestacija, jer ako nema kampiranja onda nisu obvezni plaćati boravišnu pristojbu, a ako je to određeno onda se boravišna pristojba mora naplatiti i to naravno za one koji borave, tj. noće za to određenim prostorima. Organizatori su dužni o tome voditi računa i tu obvezu naplaćivanja boravišnih pristojba i turista unaprijed prijavljivati turističkoj zajednici. Želim ohrabriti predlagatelja zakona koji zapravo ovim propisima dovršava dovršava jedan paket zakona i da su rokovi doneseni vrlo precizno zakon kad stupa na snagu i kad će se ova odluka primjenjivati i kome će se dostavljati primjerice poreznoj upravi, nadležnoj područnoj jedinici inspektorata i Ministarstva mora, turizma i razvitka. I da će se primjenjivati i vlasnik odnosno stana da je dužan uplatiti iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine kako se ne bi uopće poremetio ovaj sustav financiranja. 15. lipnja do 15. rujna za sebe i članove uže obitelji može uplatiti pristojbu u paušalnom iznosu. Točna tabela, vrlo precizno kako bi se moglo to doista i kontrolirati. Jača odgovornost lokalne samouprave i turističkih zajednica vjerujem da će dati vrlo koristan doprinos u razvoju našeg hrvatskog turizma. Ali ističem i nautičare treba staviti u okvire. Trebamo točno znati koliko hrvatski Jadran može imati brodova, jahti, brodica. Osigurati njima vez, priključak na struju, vodu, odvoz smeća kako ne bi zagadili more. I to sve lijepo i dobro naplatiti po zakonu i propisu. I od toga ne smijemo odstupat. Neka nam samo bude uzor kako su to radili na Bodenskom jezeru ili na Ženevskom jezeru. Ne smije se kupiti brod ako nemate siguran siguran vez. A ne možete imati siguran vez ako jedan brod nije potopljen i spaljen kao u Komiži prilikom svetog Nikole, jer jedino na taj način možemo sačuvat ovu supstancu i iskoristiti je u turističke svrhe. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovu

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. naš klub baš ne dijeli takva oduševljenja ovim prijedlogom zakona kao što je uvaženi kolega u ime kluba HDZ-a iznio. I ja se bojim da on dobro nije razumio način funkcioniranja jedinica lokalne samouprave odnosno njezine nadležnosti morem, uvalama, sidrištima itd. I u tom pogledu jedinica lokalne samouprave nema nikakve nadležnosti već to spada u pomorsko javno dobro na kojem apsolutno jedinica lokalne samouprave nema nikakve nadležnosti, a time i komunalni redari pogotovo ne. Dakle, to je jedno pitanje ovako dosta ozbiljnije, pa i o tom pitanju treba i dosta ozbiljnije razgovarati. No, dobro. Da krenemo na sam zakon. Ja bi se prije nego se osvrnem na sam tekst zakona osvrnuo samo na nekoliko rečenica na razloge koji su ovdje izneseni, za donošenjem ovog zakona po hitnom postupku i jasno pitanjima koji se trebaju urediti ovim zakonom. Naime, ovdje lijepo stoji da donošenjem zakona će se ukinuti razlike tj. pogodnosti koje glede plaćanja boravišne pristojbe imaju hrvatski građani, vlasnici kuća i stanova za odmor u odnosu na strane državljane. Time će se zakon uskladiti s načelima zabrane diskriminacije iz članka 12. ugovora dakle ugovora o pristupanju Europskoj, ne, ugovora …/Govornik se ne razumije./… trebalo bit, ali dobro, nema veze. Naime, što hoću reći? Hoću reći to da se ovim zakonom u potpunosti izjednačavaju stranci, vlasnici kuća za odmor i to treba jasno i nedvosmisleno reći. Dakle, stranac koji posjeduje kuću za odmor i koji se bavi iznajmljivanjem sa domaćim stanovništvom dakle Hrvatima koji se bave time pod nazivom tzv. kućne radinosti dakle iznajmljuju strancima ili gostima apartmane, sobe itd., i također i sa građanima Republike Hrvatske koji koji također imaju kuće za odmor. Dakle, u smislu plaćanja boravišne pristojbe se u potpunosti to izjednačava. Dakle, to moramo jasno i neprecizno reći da znamo o čemu govorimo. Drugo. Time u pitanjima koje će urediti ovaj zakon odnosno posljedice koje će iz njega proisteći, navodi se navodi se sljedeće. Dakle, predloženim izmjenama će se osigurati učinkovitija naplata i uplata boravišna pristojba od vlasnika kuća i stanova za odmor stranih državljana. Gospodo iz Vlade, ja mislim da ova formulacija baš na znam, ne ide nam u prilog odnosno ovim priznajemo da smo mi da smo mi država koja ne može naplatiti pristojbe od stranaca koji se bave, bave se djelatnošću iznajmljivanjem svojih stanova i kuća za odmor, a rade u našoj zemlji. Znači, mi priznajemo jednu nemoć i onda bi slijedom toga bilo najbolje da oni i ne plaćaju ništa. Onda bi sigurno efikasnost bila 100%. Jer dakle mi nismo, kao naše institucije nisu nisu sposobne da naplaćuju od njih pristojbe dakle boravišnu pristojbu i porez i to je jedan od razloga za donošenjem ovog zakona odnosno učinak koji će on izazvat. Ova formulacija mene osobno smeta i mislim da ona nije dobra i zapravo govori da se ovoj problematici nije pristupilo baš najbolje. Onda da će se omogućiti brži i jednostavniji inspekcijski nadzor. Također isto obrazloženje. Mislim da je ono dosta ovako dvojbeno i problematično i mene osobno vrijeđa jer ne mogu zamisliti da se stranca, da se strance ne može podvest pod učinkoviti inspekcijski nadzor i da zbog toga treba njima smanjivati davanja odnosno plaćanje boravišne pristojbe i samim tim vjerojatno povezano i paušala. Tako da ja jednostavno ovo ne bi, ako je i ovo tako, ja ovo jednostavno ne bi pisao jer me to sramoti. Tako da eto, ja sam čuo jednu primjedbu danas, ja se osobno s njom ne slažem niti mi u klubu se ne slažemo, da se ovo može nazvati Zakon o pogodovanju strancima, vlasnicima kuća, stanova i apartmana u Hrvatskoj. Kažem, mi se u klubu ne slažemo sa takvom formulacijom. Međutim, ona je prisutna i nekako latentna u zraku.

Dakle, to pohvaljujemo i to je za svaku pohvalu. To smo uostalom mi i tražili kad se donosio Zakon o boravišnoj pristojbi i onda je predlagač tvrdokorno stao na tome da to je neprovedivo, da je to teško, da će time turističke zajednice na terenu odnosno lokalne samouprave imati puno problema i da evo to je nemoguće. Eto, zahvaljujući jasno situaciji koja se na terenu dešava hvale vrijedno je to što je eto predlagač zakona uvidio tu potrebu i mi to pozdravljamo i mi ćemo sigurno to podržati. Drugo što je također bitno, dakle širi se područje djelatnosti odnosno objekti u kojima se naplaćuje boravišna pristojba. To se prvenstveno odnosi na mjesta izvan kampova prilikom organiziranja manifestacija itd. I drugo, naplaćuje se, trebalo bi se prema ovom prijedlogu naplaćivati boravišna pristojba u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisima koja se uređuje pomorsko dobro i morske luke. U načelu to nije loša ideja ali je ovdje nedostaje. Ovdje nedostaju konkretni instrumenti koji će efikasno naplatiti boravišnu pristojbu. Ja znam o čemu govorim, ja sam i predsjednik Upravnog vijeća jedne lučke uprave i znam otprilike kakvi su odnosi u tim lukama otvorenim za javni promet i zapravo po slovu ovoga zakona to bi trebale naplaćivati lučke uprave, je li tako. Bojim se da tu nedostaje mesa, nedostaje propisa i ja ne vidim načina efikasnog načina kako će se ovaj dio zakona primijeniti. Dakle, stranac ili ne mora biti stranac nego građanin, osoba koja dođe sa svojom jahtom u vez, dakle u dio luke koji je otvoren za javni prijevoz i tamo noći, i tko će mu to naplatiti. Dakle, tko će mu naplatiti, on se mora prijaviti, tko će izvršiti prijavu itd. Ima tu niz praktičnih problema koje ja ovdje vidim i smatram da ovo rješenje ono je možda pravično i pravedno jer nije u redu da netko tko tko noći u ovakvom dijelu luke ne plati ništa, međutim ono je za sada teško provedivo i treba dodatnim nekakvim mehanizmima odnosno alatima zahvatiti da se to može realizirati. Bilo bi dobro Bilo bi dobro kad bi mi vezano za nautički turizam u kojega se zaklinjemo donijeli jedan jedinstveni propis da nautičar prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku sa svojim plovilom na jednom mjestu prilikom prvog ulaska riješi sve pristojbe koje treba riješiti i time bi daleko pojednostavili. Jer on se mora u ovom slučaju javiti u svaku lučku upravu kod pristajanja, u lučku kapetaniju prilikom registriranja plovila odnosno prvo prijava isto tako prilikom odjave itd. Dakle, on zapravo mora nekoliko puta gubiti gubiti vrijeme, dragocjeno vrijeme svog godišnjeg odmora sa našom birokracijom. Dakle, u tom smislu evo mi predlažemo da se razmisli i to bi bio jedan vrijedan doprinos poboljšanju tog segmenta nautičkog turizma da se razmisli da se taj boravak nautičara u našem Jadranu popravi odnosno da se poboljša. Evo, uz ove primjedbe koje mi imamo smatramo da je zakon zapravo, intencija je navedena u ovim razlozima za donošenje zakona a ovo sve drugo nekako je uz to da ne bi zapravo zakon bio ajmo reći u svojim osnovnim nakanama je dobar, pogotovo što se tiče uvođenja ovih zona. I sukladno tome kakao će predlagač uvažiti ove naše primjedbe mi ćemo glasati da li za ili protiv zakona. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Krunoslav Peronja. **Peronja, Kruno (HDZ)** Poštovani kolega netočno je naveo sve ono gdje se može privezati, gdje se može sidriti mora biti predviđeno u prostornom planu općine, grada i županije a nitko ne smije sidriti na mjesta na koja to nije predviđeno. Ukoliko to radi obaviješću bilo kojeg komunalnog redara dužan se on udaljiti, ukoliko ne želi onda nastupa inspektor lučke kapetanije ili inspektor iz Državnog inspektorata. I tu treba inzistirati na uvođenju baš takvog reda. I cijenim prinos da županijska lučka uprava treba i takva mjesta predvidjeti ukoliko postoji vez predviđen prostornim planom dati koncesiju i tek u tom slučaju se onda može tu netko privezati ali mu se i naplatiti

Još jedanput ističem koliko su korisne upravo ovakve nomotehničke sugestije u zakonu koji kratko i jasno govori ono što treba napraviti. U odredbama, u odredbama počevši od prvog, od prvog članka gdje se kaže i nabraja koje su to sve smještajni objekti u smislu ovog zakona vrlo precizno se određuju upravo koje vrste ugostiteljskih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, vez u luci nautičkog turizma, vez u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisu kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke te prostor u kojima je sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija,

odredbe smatram posebno važnim i koje smatram da su korak dalje u decentralizaciji i financijskoj ali u pogledu lokalne samouprave jest da predstavničko tijelo lokalne samouprave može, može ali ne mora na prijedlog turističkog vijeća, turističke zajednice grada, općine ili mjesta odrediti za turističko mjesto, grad, općinu, naselje zone i različitu visinu koeficijenta, boravišne pristojbe za pojedine zone. Smatram upravo da će turističke zajednice konačno sve više i više postajati odgovornije za vlastiti turistički razvoj jer će željeti na jednu stranu doista odrediti koje su to zone koje su po položaju vrijednije od nekih drugih koji to nisu. Podići će kvalitetu na taj način i smještajnih kapaciteta, udovoljit će ljudima koje su smatrali do sada zašto bi on plaćao istu visinu boravišne pristojbe, a nema tako kvalitetan objekt niti po položaju i udaljenosti od raznih prometnica. I sve to turistička zajednica predlaže predstavničkom tijelu općine grada koji onda će zasigurno cijeniti da li su ti prijedlozi dobri? Prihvatiti i na taj način udobrovoljiti volju svojim biračima i u općinsku odnosno gradsku blagajnu ili zaraditi što više novaca koje će onda rasporediti upravo, upravo za onu namjenu strogo predviđenu koja će se baš trošiti za bolje uređeno mjesto da naselje bolje funkcionira. Da baš to za turiste budu poboljšice, da se promiče turizam za područje općine i grada ali ne da se samo bezbrojnim putovanjima glođu sredstva takve turističke zajednice već da zajedničkim nastupom postaju i regionalna turistička odredišta koja su evo primjerice u Splitsko-Dalmatinskoj županiji predviđena glavnim turističkim planom. Dalmacija kakva je nekad bila odnosno Mediteran kakav je nekad bio što upravo smatramo je važan kohezioni faktor da se u tom pravcu naš turizam razvija ali i da se povećava odgovornost svih onih sudionika koji su odgovorni za turistički razvoj. Ono što posebno treba istaknuti, a nije, ne spada u resor ovog predlagatelja, ono što smo čuli i danas za govornicom jest upravo na kakav način, zaustaviti da se jahte, brodovi, brodice, sidrena mjesta koja nisu uvjetna, koja nisu sigurna za plovidbu, koja nisu predviđena za to a žele to samo napraviti, govorim o noćnim, i tako se može ići kupati gdje god hoće ali govorim o noćnim sidrenjima koji samo radi izbjegavanja plaćanja boravišne pristojbe. A znamo da će ujutro nakon tog noćenja biti ta vala mnogo onečišćenija nego što je bila večer prije. Želimo tu istaknuti jednu odgovornost jednog drugog segmenta upravo ono što smo i danas čuli na našem Odboru da se strategija turizma odnosno nautičkog turizma radi, ali i vrlo precizne odgovore nam trebaju dati zajedno sa općinama, gradovima i županijama koje trebaju predvidjeti u svojim prostornim planovima vrlo precizno što žele i kako žele urediti svoje vale? Ne samo da bi ubrali koju kunu više i ovaj prijedlog govori više nema računanja u marka, u DEM-ima nego u kunama što je jedan korak dalje. Vidimo da je kuna vrlo čvrsta, postojana i da vrlo dobro kotira i na europskim burzama, valutnim burzama. Stoga treba jačati upravo u tome pravcu ovakve prijedloge zakona koje, koji idu u korak s vremenom. Jer brojne primjedbe građana, turističkih zajednica, općina i gradova predlagatelj je vrlo dobro uobličio u zakonske, u zakonske odredbe prijedlog kojega sada imamo pred sobom. Stoga ovaj prijedlog treba razumjeti upozorenje drugim segmentima da donošenjem čim prije prostornih planova, da donošenjem i strategije nautičarskog turizma odredimo koji je to prihvatljiv broj za hrvatski dio Jadrana koji nas neće odvući tamo za brzom zaradom jer je veliki broj jahti, brodova i brodica pa ćemo mi puste vale odrediti za privezište i vezove. A na taj način dati mogućnost županijskim lučkim upravama da brojnim zahvatima u postojećim lukama i lučicama doista naprave siguran vez za sva vremena. I ljeto i zimu i bure i jugo. Da omoguće tim nautičarima koji su često rekao bih i neiskusni. Tek su kupili skupi brod pa žele se malo prošminkati, a ne znaju koja je jačina mora. Da imaju siguran dotok vode, struja, struje, odvoz smeća jer na taj način štiteći okolinu, postupamo i u skladu sa željama sve većeg broja europskih turista da žele doći u nedodirnut kraj, nezagađen kraj gdje nema velike mase onoga što im smeta preko cijele godine. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je relativno kratak Zakon … /Govornik se ne razumije./ … Zakona o boravišnoj pristojbi kojim se s jedne strane usklađuje ovaj zakon sa pravnom stečevinom Europske unije odnosno usklađuje sa načelom zabrane diskriminacije iz članka 12. ugovora Europske uvodi se određena decentralizacija jer se daje pravo ili mogućnost jedinicama lokalne samouprave da turistička mjesta zoniraju u pogledu visine naplate boravišne pristojbe. Problematika boravišne pristojbe regulirana je Zakonom o boravišnoj pristojbi i u tom zakonu je regulirano i tko su obvezni plaćanja boravišne pristojbe, uvjeti i načini plaćanja boravišne pristojbe, raspodjele i korištenje prikupljenih sredstava, prijava i odjava turista i druga pitanja. Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po ovom zakonu su svi vlasnici kuća i stanova za odmor, kao i sve one osobe koje u tim kućama i stanovima prebivaju u razdoblju od 15.6. do 15. rujna. A vlasnici tih objekata mogu plaćati boravišnu taksu na dva načina, ili paušalno ili po noćenju u kojem slučaju se boravišna pristojba umanjuje za 70%. Međutim do sada je ona bila diskriminacija u odnosu na strance, jer strani državljani koji su vlasnici kuća za odmor ili stanova ne mogu koristiti ovakav način plaćanja boravišne takse nego oni plaćaju boravišnu taksu po noćenju bez ovog umanjenja. Sigurno da je ovakav način nejednakosti pristupa prema stranim državljanima dovodi do nezadovoljstva, a i do neizvršavanja zakonskih obveza, naplate boravišne takse. Ja se ovdje slažem sa kolegom Antešićem da bi trebalo ovdje pojačati elemente kako bi ti strani gosti stvarno plaćali tu taksu kao i naši državljani, znači da se postrože kriteriji za naplatu adekvatnu naplatu. 2005. godine izmijenjen je Zakon o boravišnoj taksi kad smo uveli jedan novi sustav plaćanja boravišne pristojbe za iznajmljivače. Od tada imamo dosta primjedbi iznajmljivača koji ukazuju na nejednakost popunjavanja kapaciteta u privatnom smještaju, ovisno o tome gdje se nalaze pojedini objekti. Pa se je pojavila inicijativa da se izvrši zoniranje turističkih mjesta. Jer sigurno da će se objekat različito popunjavati onaj koji je uz mora nego onaj koji je recimo iza magistrale. I upravo ovim izmjenama i dopunama zakona uređuju se sljedeća pitanja. uvodi se isti način plaćanja boravišne pristojbe za vlasnike kuća odmora stranih državljana i država članica Europske Prema ovim izmjenama i ti stranci moći će plaćati boravišnu taksu na isti način kao i naši državljani, znači ili paušalno ili noćenjem uz umanjenje uz umanjenje od 70%, s time da će se to odgoditi do ulaska Hrvatske u Prihvaćen je također ovaj prijedlog da se unutar pojedinih razreda turističke zajednice odrede zone kako bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave da sam procijene da li je i omogućuje se jel jedinicama da same procijene da li je potrebno i da li oni hoće zonirati svoje turistička mjesta. Ovo pravo daje se jedinicama lokalnih samouprava, znači predstavničkim tijelima, a na prijedlog turističkih zajednica. Osim ova dva pitanja ovim izmjenama je regulirano i pitanje kampiranja sudionika manifestacija i priredbi na otvorenom. Naime prostor na kojem se može kampirati izvan mjesta, kao i uvjete koje taj prostor treba ispunjavati, to je vrijeme trajanja takvog kampiranja, također će određivati jedinice lokalne samouprave. I ovim se omogućuje uvođenje obaveza plaćanja boravišne takse i za one koji borave, tj. noće na ovakvim prostorima. I još jedno što se ovim zakonom omogućuje, uvođenje plaćanja boravišne takse i za nautičare kad borave i noće u nautičkom dijelu lučkog, nautičkom što će sigurno dovesti do daljnjeg povećavanja prihoda od boravišne takse. Danas je situacija takva da veliki broj jahtaša iz komercijalnih luka bježe u ove luke otvorenog turizma, tu ne plaćaju taksu. No sigurno da postoje problemi tehnički kao što je kolega Antešić govorio kako naplatiti u tim lukama te vezove. A mislim da bi to trebalo razriješiti dogovorom sa upravom lučkih uprava, lučkih kapetanija, ali u svakom slučaju je dobro što se to uvodi. Sve u svemu smatram da se radi o dobrom zakonu, zakonu kojim se usklađuje zakonodavstvo odnosno ova materija sa zakonodavstvom što će oni sigurno omogućiti naplatu turističke, boravišne takse i bolje praćenje turističkog prometa. Iz svega ovog smatram da ovaj zakon treba prihvatiti. Hvala lijepo. **Milinović, lijepa. Evo kolega Ivas vi ste naglasili nekoliko puta ovaj stavak, u članku 1. stavak 2. koji govori o naplati boravišne pristojbe u dijelu luke koji je otvoren za javni promet. I sad mene zanima po vašem mišljenju temeljem kojeg propisa će se realizirati ovaj dio zakona. Taj propis ne postoji. Dakle nema ni jedan propis u Republici Hrvatskoj ne regulira da će se tamo, da će se naplaćivati boravišna taksa. a opetovano je bilo govora o mogućnosti naplate boravišne u uvalama itd. To jednostavno je nemoguće. Hrvatska je upravo upravo karakteristična po tome što ima bezbroj uvala, uvalica itd. i tamo je navigacija da se tako izrazim slobodna i tamo se ne plaća ništa. Drugo je u lukama, lučicama koje su uređene za prihvat brodova itd. To je drugo pitanje. Ali u slobodnim uvalama nema naplate niti boravišne takse niti bilo čega. I to moramo znati. Da ne brkamo kruške i jabuke. E sad mene zanima, pokušajte mi odgovoriti temeljem kojeg propisa ćete vi naplatiti boravišnu taksu nekome koji stane u dijelu luke otvorenom za javni promet u našim

mogu složiti da postoje tu tehnički problemi. Ja sam se ogradio u svom izlaganju da treba riješiti te tehničke probleme. Ja sad ne znam i ne mogu se očitovati kojim je to zakonom riješeno. Ali smatram da to mora se uvesti da je to dobro da se uvede. Jer je činjenica da jahtaši bježe iz komercijalnih luka da ovdje privezuju brodove, svoje jahte besplatno i da to moramo jednostavno sankcionirati. Vjerojatno će se iznaći tehnički način kako će se to provesti. Da li treba vezove naplaćivati i u ovim neorganiziranim lučicama, sidrištima, uvalama, tu nisam baš siguran s tim da tu postoji i teži, tamo nema nikakvih uvjeta da čovjeku se i pruži, premda bi i tu isto trebalo, jer on tamo koristi, vezuje svoj brod i trebalo bi platiti tu boravišnu pristojbu. Ali koristi javno dobro, koristi obalu, koristi prirodu našu na kraju krajeva koja je tamo i treba to platiti. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo nama kontinentalcima nikako nije jasno. Nama u Slavoniji su popisane kokoši, ovce, krave, svinje, koze, voćke, sve i zna se točno koliko imamo koza, ovaca i svega, voćaka, a mi na obali ne možemo popisati objekte. Ja to ne mogu vjerovati, a sad još pričamo da ćemo i u uvalama naplaćivati. Ma kako? Ajde recite kako? A 30% garantiram evo ja koji dolazim tamo na more, 30% nije popisano objekata koji ne mogu pobjeći. Naše koze mogu pobjeći. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Jozo Topić. **Topić, Jozo (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo samo nekoliko riječi također o ovome Prijedlogu zakona. Moje kolege su puno toga rekle i mislim da su sve one bitne odredbe iz ovoga Zakona vrlo dobro objasnili i naravno da prihvaćam ovaj Prijedlog zakona sa svim ovim izmjenama. Sigurno da se ovaj Zakon donosi u okviru predpristupnih pregovora i da je to jedan od uvjeta da bi se i građani Europske zajednice u ovom slučaju do sada i stranci možemo reći da bi imali iste mogućnosti i ista prava po pitanju korištenja svojih kuća za odmor na Jadranu. Naravno tu se upotrebljava negdje ovaj slučaj zabrana diskriminacije, pa čak i u zakonu, u opisu zakonu u ovom prednjem dijelu iako se ne piše u članku, malo me ta riječ smeta sama. Mislim da je treba izbjegavati jer to netko može dobiti dojam da stvarno mi imamo, provodimo diskriminaciju prema nekim drugim subjektima, odnosno državljanima drugih zemalja što nije slučaj. Sigurno da mi kao suverena država imamo pravo donositi naše zakone koji su prvenstveno u interesu države Hrvatske i njenih građana. Naravno da se ne ponavljam ja bih se samo sa nekoliko riječi osvrnio, to je također kolega Kruno Peronja spomenuo. To je pitanje rada turističkih zajednica. Gospodine državni tajniče, to vas pitam vrlo direktno i nadam se da ćete mi odgovoriti, jeste li vi zadovoljni sa radom turističkih zajednica? Jesu li turističke zajednice ispunila sva ona očekivanja koja smo imali Kad smo im dali određene ovlasti u zakonu. Činjenica je to da dobiva se dojam da su često puta one svrhe same sebi. Imaju sigurne izvore prihoda, postoji naravno razlika, ne možemo govoriti generalno, ali postoji razlika. Imaju sigurne izvore prihoda i mislim neke manifestacije koje rade su više manifestacije koje su u funkciji toga da bi se prema javnosti rekle ili prikazalo kako oni nešto rade, kako su oni značajni, dok po pitanju samog uređenja i brige za uređenje i stvaranja prepoznatljivosti jedne turističke destinacije određenog mjesta vrlo malo rade i vrlo malo čine. Često puta čak i njihovo radno vrijeme takvo da je upravo podešeno njima djelatnicima, a ne turistima, ne djelatnosti za koje one u biti jesu i osnovane. To je jedna stvar i mislim da o tome treba otvoreno progovoriti jer smo čak i svjedoci toga da bi sam način rada turističkih zajednica kako na mjesnom, gradskom i županijskom treba u biti i više i koordinira i po pitanju samih manifestacija, kulturnih manifestacija da bi se taj kalendar uskladio, a ne da često puta u jeku turističke sezone u u susjednim mjestima često puta imamo konkurentne sadržaje, imamo manifestacije koje su jedna drugoj smeta ja bih rekao, da se ne vodi računa da bi se taj kalendar manifestacija i kulturnih manifestacija održao ravnomjerno na jednom dužem vremenskom jednom dužem vremenskom razdoblju tako da vam se u nekad u špici sezone u tjedan dana dogode sve moguće fešte i sve moguće manifestacije. To je po pitanju toga. Također bih i spomenuo ovdje, to je spomenuto ovo pitanje, odnosno kampiranja i i kampiranja kod organiziranja pojedinih manifestacija. Ja bih ovdje također proširio ovu temu o kojoj nije rečeno ni riječi, ali nije ni u zakonu spomenuta, prijedlogu zakona, a to je kampiranje, odnosno parkiranje ili zaustavljanje kako da ih nazovemo vonmobila nije baš lijepa hrvatska riječ, ali mogli bi reći kućica, pokretnih kućica na kotačima. Činjenica da smo mi taj vid gostiju naših turista potpuno, nismo ih uzeli u obzir, oni su jednostavno nije se ništa, da bi se ti gosti na neki način imali primjerena mjesta zaustavljanja, da se točno zna na koja mjesta i u koje autokampove mogu ići jer smo svjedoci da nam sve više dolazi takvih gostiju i oni pošto im nema prikladne izgrađene infrastrukture se zaustavljaju na javnim parkiralištima, zaustavljaju se uz ceste, zaustavljaju se na divljim plažama i tako. Oni su usput i veliki zagađivači jer nisu priključeni na infrastrukturu, a s druge strane su izuzetno platežno sposobni gosti koji su sigurno i spremni platiti sve usluge, u ovom slučaju usluge parkiranja odnosno zaustavljanja i za mogućnost prenoćenja, ali im moramo omogućiti uvjete da bi oni imali prikladna mjesta i da bi se to naravno i za to platili i prikladnu cijenu. Tu prije svega mislim da i u sadašnjim prilikama ono malo auto kampova ili parkirališta koji su prikladni za takav vid prihvata ovih pokretnih kuća za odmor na kotačima, da bi trebalo voditi računa o označavanju na pristupnim cestama. Evo kolege, koji dolaze iz izrazito turističkim mjesta, volio bi da mi nabroje koliko ima tabli, s prometnih znakova s oznakom za takve goste gdje mogu se parkirati, gdje se mogu zaustaviti. Mislim da je to isto jedan problem koji bi trebali riješiti jer potencijal naše obale, našeg mora je izuzetno velik ali s druge strane mi moramo učinit s jedne strane sa većom i boljom kontrolom inspekcijskim nadzorom kao i investiranjem ne samo u magistralne prometnice nego također i u zaustavljališta i parkirališta da bi učinak od

u Saboru svakih 6 mjeseci u pravilu raspravljamo o boravišnoj pristojbi i svaki put se tvrdi da je zakon koji je došao najbolji. došao najbolji. Što više propisa bit će manje novaca jer je očito problem ne u sustavu nego u nepoštivanju sustava. Zoniranje je u nadležnosti lokalne samouprave. Ja sam siguran da će svi objekti koji se iznajmljuju za 6 mjeseci biti u "žlj" zoni i nitko neće biti zona "a", zona prva, zona najskuplja, jer …/Govornik se ne razumije./… našu inventivnost koju ćemo to napraviti. Nije dobro kad država propisuje, dajmo sad dole, onda će dole bit nered, pa ćemo onda vraćat ovlastima države. Hrvatski kontinentalni turizam u razvojnom smislu žrtva je toga da ova država sve daje za razvoj jadranskog turizma, a po prihodu i zaradi za par godina budemo isti. I kolega Antešić je prije postavio jedno pitanje, nitko mu ne želi odgovoriti, kako će se to naplaćivati u valama, uvalama i tako? Ajmo osnovati pomorsku konjicu da i tamo naplaćujemo boravišnu pristojbu.

Lesar. Ma ja čak nisam spomenio ni u jednoj rečenici riječ najbolji. Vi ste rekli kao najbolji. U svakom slučaju ovo je poboljšanje, zakonsko poboljšanje a s druge strane i usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. To treba jasno reći. A s druge strane cijeli turizam i sve pojavnosti u turizmu su vrlo dinamične i promjenjive. I prema tome, potrebno je svim novim pojavama u turizmu, evo sad govorim, spominjem prvi put turiste koji dolaze sa svojim …/Govornik se ne razumije./… mobilima, da budem kraći. Recimo, dosada to nismo uopće ozbiljno tretirali, nismo ozbiljno tretirali i mislim da je to isto ova rasprava ide u tom pravcu da bi se potakla nadležna tijela da se i u tom nešto poduzme. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Marasović. **Marasović, Jakša (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice! Ovo je jedno revolucionarno popodne. Jer dok oporba šuti ili pomalo nešto kaže, vidim HDZ kritizira. To je dobro. To je jedan od najboljih dana koje sam doživio u ovom Saboru. Kad Jozo Topić proziva državnoj tajnika i A, mi zapravo, zašto mi zapravo ne govorimo ništa? Jer evo, ja nisam uspia Lesaru reći, ne bi se on ni javio ni na ovu repliku, nego nisam uspija reć', nismo se vidjeli danas. Nas je Penda jutros na odboru uvjerio zašto se donosi ovaj zakon? Zašto ima oznaku P.Z.E.? I tu vam piše fino, stranica 4, piše ovako. Donošenjem zakona ukinut će se razlika te pogodnosti koje glede plaćanja boravišne pristojbe imaju hrvatski građani, vlasnici kuća i stanova za odmor u odnosu na strane državljane. Time će se zakon uskladiti sa načelom zabrane diskriminacije iz članka 12. ugovora EZ. E sad, kad ovo znate, usput ću vam još nešto reći. Sljedeća izmjena ovog zakona odnosno novi zakon će biti u novom sazivu Sabora na proljeće sljedeće godine. Jer s ovim zakonom nije ništa napravljeno osim ovog što sam pročita i P.Z.E. Dakle, nema promjena. Drugi je pak par postola što mi donosimo Zakon o turizmu prošli tjedan, pretprošli tjedan pa ćemo ne znam, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti po ovome, teško ćemo mi to uskladit jer to se isprepliće sve skupa dok ne znam, jel' bi bilo pametno razmišljati o jednom Zakonu o turizmu? Ako može biti Pomorski zakonik a mi računamo evo, na veliki prihod od turizma, zašto ne bi moga netko napraviti nekakvi turistički zakonik,

Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolega Marasović! Pa, ne znam kako ste vi mogli dojam dobiti da ja prozivam predstavnike ministarstva odnosno državnog tajnika. Ja sam ih pozdravio, najprije oslovio na početku. Kod nas u HDZ-u i zato ja jesam u HDZ-u od samog početka i tome sam vjeran, upravo ne samo što smo mi velika stranka, nego smo mi izuzetno široka stranka. I kod nas je dozvoljeno raspravljati i davati sugestije i prijedloge i mimo onih napisanih koje su nam date na klupu. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Nema između redova. Samo ono što piše. Gospodin, uvaženi gospodin Topić! Vi ste rekli da mi donosimo aludirajući na ovaj zakon, na ovaj zakon, zakon doslovno sam zapisao, zakon o interesu Hrvatske i njenih građana. E, sad gledajte koliko je ovo zakon o interesu Hrvatske i njenih građana. Moja teta Luce na Rabu ima 78 godina i već 30 godina ima dvije sobe koje iznajmljuje turistima. I kraj nje je kupio kuću Nijemac prije deset godina i on se bavi, ima šest apartmana, on se bavi iznajmljivanjem gostiju, dakle tu kuću uz nju i sad vi meni recite koji je to, na temelju čega, dakle pod istim uvjetima kao i ona, kao teta Luce u 78 godina i on daleko jasno jer je on financijski puno napredniji, puno lakše mu je popuniti te njegove apartmane itd. I mi mu sada još, gledajte mi mu sada u interesu tete Luce i Hrvatske mu omogućavamo da pod istim uvjetima iznajmljuje odnosno i da plaća boravišnu pristojbu itd. a a propos svega toga još niti ne mora znati niti hrvatski jezik tome i bavi se tom djelatnošću. to je interes Hrvatske i njezinih građana koje mi donosimo u ovom Saboru pomoću ovoga zakona. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Bogu hvala što teta Luce ima 78 godina, zdrava je i još privređuje. Jozo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Antešić, ovo je klasičan primjer kad se riječi iz konteksta izvuku. To ste upravo vi sada rekli. Možda ste vi prečuli prvi dio ali ja sam upravo bio kritičan prema formulaciji koja govori sa načelom zabrane diskriminacije jer sam rekao da to jednostavno nije baš zgodan izraz pa čak i ako se radi u ovom prednjem dijelu o opisu, u obrazloženju zakona. Jer sam rekao, izričito sam napomenuo, to možemo u fonogramu reći da Hrvatska ima pravo, da ovaj Hrvatski sabor ima pravo donositi zakone koji su u interesu države Hrvatske i njezinih građana, ne čuje./… A objasnit ću vam vrlo jednostavno. Znate uvaženi kolega, mi smo svi vjerujem u Saboru ovdje se izjasnili da želimo pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i jednostavno to vam je tako kad želite ući u neko društvo, u neki klub morate platiti ulaznicu. I shvaćam ovo kao plaćanje jedne ulaznice, Darko (HDZ)** Teta Luce je veliki poduzetnik, ona će to shvatiti tržišnu ekonomiju, ja sam uvjeren. Bogu hvala. Replika uvaženi zastupnik Markovinović. **Markovinović, tko me već isključio. Prema tome, nije to jedino popodne tako, ali eto. Utisak vara. Naime, htio sam samo reći da mi je žao evo što kolega Topić ima negativno iskustvo sa turističkom zajednicom, ja imam izvanredno iskustvo u mom gradu Svetoj Nedjelji na 20 tisuća stanovnika imamo jednog zaposlenika za stalno i volonter je tamo šef, šefica, je tamo volonter i to funkcionira odlično. Sve manifestacije organiziraju, dobivaju prve nagrade na županijskim natjecanjima, čak po koju nagradu i na državnim natjecanjima, grad je uređen, postoje svi putokazi. Dakle, ako se hoće jasno uz pomoć poglavarstva, ako se hoće može se napraviti jako dobro i to može odlično funkcionirati a da ništa ne treba promijeniti ovdje. Očito da puno toga ovisi o ljudima. Možda je jasno broj turista je znatno manji i nema onog opterećenja ljetnog, nema paralelnog izdavanja, zaposlenici često paralelno izdaju apartmane a ne samo teta Luce koju ću možda ja na Rabu i upoznati evo kod kolege. Ali nervoze nervoze ima više ali može funkcionirati s takvim zakonom, samo to sam htio reći. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku. **Topić, Jozo (HDZ)** Evo, drago mi je da ima dobrih primjera i predložit ću nekim turističkim zajednicama da posjete Svetu Nedjelju. Ne samo što ima lijepo ime nego očito da ima i dobro organiziranu turističku zajednicu. …/Upadica se ne čuje./… Može i u nedjelju, na misu na Svetu misu ići. Slažem se s vama da zavisi puno o ljudima ali je činjenica također da stvarno i vjerojatno u normativnom pogledu mora se nešto poduzeti da se točno preciznije definira uloga turističke zajednice. No međutim, možda je ovdje kad koristim priliku da repliciram treba napomenuti također da je i kontrola same naplate te turističke zajednice naročito od velikih hotela isto otežana često puta i oni su tu vrlo, vrlo, pa ne bih želio upotrebljavati teške riječi, ali nisu najkorektniji i često puta se pravdaju s time kako je turistička sezona u tijeku i kako imaju značajne troškove i da nisu u mogućnosti platiti turističku pristojbu odnosno boravišnu pristojbu u tijeku sezone. Često puta to plaćaju u nekim ratama ali tek poslije sezone što naravno otežava rad turističkim zajednicama jer nemaju odgovarajuća sredstva koja bi po potencijalu i po mogućnostima mogli imati za sve ove manifestacije i za ove sve dobre primjere o kojima ste vi govorili. Hvala. Zahvaljujem. Državni tajnik. i jasno na ovim konstruktivnim prijedlozima, posebice kolege Antešića. Dakle, u svakom slučaju zakon koji ćemo sutra ja se nadam izglasati donosi određene bitne promjene i u nastavku na tragu je dakle uvođenja paušala u naplati boravišne pristojbe i poreza na dohodak što je donijelo velike boljitke i kod registracije gostiju ali isto tako i u naplati samih prihoda pa u nekim turističkim zajednicama imamo preko 50% veće prihode zadnje dvije godine. Ovo je treća godina takvog načina naplate a isto tako sukladno svemu tome sustav turističkih zajednica je definitivno odradio svoju veliku ulogu u razvoju hrvatskog turizma. Ima i pozitivnih i negativnih primjera, većinom su pozitivni. Međutim, cijeli sustav broji preko 330 turističkih zajednica što općinskih, gradskih, županijskih i glavnog ureda i sigurno tu se određene stvari trebaju mijenjati, na tome se intenzivno radi i ja sam svjestan i mi smo svi skupa u ministarstvu svjesni da će do toga neumitno doći. Međutim, treba jednostavno znati da ipak ljudi čine posao, da ljudski faktor je najpresudniji a to je i kolega potvrdio upravo u tom smislu. Evo, zahvaljujem još jedanput. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. I zaključujem rad današnje sjednice Sabora, s tim da sutra dakle nastavak je u 9,30 sati. Sutra počinjemo